Колеги, моля да заемете местата си – продължаваме с парламентарния контрол.

Първият въпрос е от госпожа Миглена Дойкова Александрова относно конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха в София. Заповядайте, госпожо Александрова – две минути да развиете въпроса си. Благодаря, госпожо Председател. Въпреки мерките, които се вземат, той все още е далеч от нормите за чистота. Поредно доказателство беше одит на Сметната палата, който показва, че средногодишните норми за концентрация на фини прахови частици в столицата са над допустимите. Наблюденията на Сметната палата обхващат периода от 2010-а до 2015 г. От резултатите става ясно, че спазването на средногодишните норми за концентрация на фини прахови частици е изключение. Всички информационни системи в София показват едно – въздухът в столицата е далеч от нормите за чистота и безопасност за здравето. В тази връзка моля да ми отговорите: какви конкретни мерки ще се вземат за подобряване чистотата на въздуха в София и ще бъде ли разработена система за ранно предупреждение при замърсяване? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. За отговор – министърът на околната среда и водите господин Нено Димов. Заповядайте – три минути за отговор. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Задължение на Министерството на околната среда и водите е да провежда държавната политика по управление на качеството на атмосферния въздух. На местно ниво основно задължение за поддържане качеството на въздуха, съгласно законодателството, отговорности имат общинските власти. В районите с нива на замърсяване над определените норми местните власти са задължени да разработват и изпълняват общински програми за качество на атмосферния въздух. Програмите следва да се разглеждат като основно средство за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Именно в тях следва да бъдат идентифицирани мерките – сроковете за постигане на тези норми. Столична община има изготвена Програма за управление на качеството на атмосферния въздух за периода 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици. В нея са посочени комплекс от конкретни мерки за намаляване на това замърсяване и срокове за изпълнението им. Предвид сериозността на проблема с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици, Министерството на околната среда В края на 2016 г. Народното събрание ратифицира Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. В резултат на това предстои разработване и приемане на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Тя следва да идентифицира приложимите мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение, финансирането, възможностите за прилагане на финансови облекчения и прочее. Програмата ще идентифицира мерките на национално ниво, които общините не са в състояние да приложат сами, предвид факта, че проблемът с наднормените нива на фини прахови частици има социално-икономически корени. Срокът за изпълнение на този договор е март месец 2018 г. г. 2. Създадена е междуведомствена работна група със задача да изготви предложения за промяна в законодателството. Основната цел е ограничаване съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите за битово отопление. 3. Направена е междуведомствена работна група с цел идентифициране и предприемане на мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици от автомобилния транспорт. 4. Създадена е Ос 5 на Оперативна програма „Околна среда“ – „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, това е за периода 2014 – 2020 г., с финансов ресурс, насочен именно към фините прахови частици и подобряване качеството на въздуха в битовото отопление и транспорта. Общата стойност на този финансов инструмент е 115 милиона инвестиционни лева, като в момента са отпуснати 3 млн. лв., за да могат общините, които искат да направят свои програми или актуализират текущите си,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Ще се радвам, ако периодично ни запознавате с напредъка по Програмата, която описахте току-що. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Георги Стоилов, от Русенския избирателен район съм. В отговор на предния въпрос, господин Министър, казахте, че е задължение на Министерството да контролира качеството на въздуха. От години са известни проблемите на русенци със замърсяването на въздуха от промишлени предприятия, но, за съжаление, ситуацията не се подобрява. Провеждани са редица срещи с граждани, контролиращи институции и представители на ресорните министерства, но въпреки дадените обещания, резултат и до ден-днешен няма. До този момент единственото, което усещат русенци и регионът, са познатите неприятни миризми. Ежедневни и многобройни са сигналите до компетентните органи и до Община Русе, както и в публичното пространство неведнъж са изразявали своето мнение. Именно поради тези неотложни проблеми са и въпросите ни: Господин Министър, отговаря ли качеството на въздуха в Русе на нормативните изисквания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Стоилов, Милков, Зарков! На територията на община Русе в момента работят три станции за автоматично измерване на качеството на въздуха: една постоянна станция, която е във „Възраждане“, станцията на улица „Рига“ № 36, която работи от края на 2015 г., и станцията в двора на Университета „Ангел Кънчев“, която работи от септември 2016 г. Анализът на данните от трите пункта за мониторинг показва, че няма регистрирани превишения на средночасовите или на средноденонощните норми на измерените показатели, освен на концентрацията на фини прахови частици. С цел установяване източниците на неприятни миризми през месец септември 2016 г. със заповед на кмета на Община Русе е сформирана междуведомствена работна група с представители на РИОСВ, Общината, РЗИ и Инспекция по труда.

Резултатите от проведените изследвания показват, че се спазват определените емисионни норми за вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. В района на „Монтюпе” е установено наличие на неприятни миризми и изпускане на неорганизирани емисии от покрива на хале № 3. С цел преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии „Монтюпе“ е депозирало в Инспекцията инвестиционно предложение, с което е представена подробна информация за предвидените промени във вентилационните системи, включително и алтернативи на аспирационните и вентилационни системи в производствените халета. Към настоящия момент в Районната инспекция по околна среда в Русе се провежда процедура по преценяване на необходимостта от оценка по въздействие върху околната среда, като получената от оператора информация е изпратена за становище на РЗИ, общината и Инспекцията по труда. След приключване на тази процедура ще се премине към промяна на комплексното разрешително на „Монтюпе“ за включване на нови условия, гарантиращи прекратяване на неорганизираните емисии и неприятните миризми. По отношение резултатите от контролната дейност и констатираното неспазване на действащото комплексно разрешително, е съставен акт на издадено наказателно постановление в размер на 500 хил. лв. Същото е потвърдено от Районния и административен съд в Русе, като стойността на санкцията в крайна сметка е останала 450 хил. лв. За констатираното през месец ноември 2016 г. неспазване на условията по действащото комплексно разрешително, е съставен още един акт и е издадено ново наказателно постановление в размер на 300 хил. лв.

Уважаеми министър Димов, от отговора Ви разбирам, че сте запознат с проблема на града, надявам се да бъдете и съпричастен. Обръщам се към Вас като русенец и Ви казвам – искам да ме разберете и да разберете сериозността на този проблем, в Русе цари, меко казано, напрежение, да не кажа психоза в определени квартали, в които осезаемо, почти всяка вечер, се усеща миризмата на бакелит. Хората не смеят да отварят прозорците си, говорят за това, пишат в социалните медии, в статии в местната преса. преса. Според русенци въздухът не е замърсен, той е отровен! Част от проблема е, че институциите твърдят, че няма лицензиран уред, с който да се замерват тези замърсявания на въздуха. Зная за съставените актове и издадените наказателни постановления, зная за Вашата ангажираност след подаването на нашето питане, но въпреки това замърсяванията продължават и към настоящия момент, в който ние говорим. говорим. Настояваме да се ангажирате да се осигури от държавата цялото необходимо оборудване за извършване на проверките и резултатите да бъдат предоставени на гражданите; да бъдете готов да разговаряте не само с представителите – нас и областния управител, но и с граждани, образували свои групи, и провеждащи срещи и протести, но до момента няма резултат; да се проведат и всички проверки на възможните и други промишлени замърсители – не само този, който посочихте Вие в отговора си, защото може да не е единствен. след месец-два, отново ще Ви питаме по този въпрос, защото проблемът е много сериозен, а отговори и въпроси гражданите са слушали и от други народни представители, и от други министри.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

Факт е, че Русе има наследство може би от много дълъг период от време, в който има проблеми, започващи в далечните 80 години на миналия век, и че чувствителността е висока. Това, което мога да поема в момента като ангажимент, е, че в най-скоро време – и под „най-скоро време“ разбирам в следващите няколко седмици, ще бъда в Русе именно по този повод. Ние не разглеждаме „Монтюпе“ като отделен казус. Аз Ви казах пет предприятия, които са били обект на обследване. Специфичните проблеми, които има в Русе, са основният проблем, не общото замърсяване, което Министерството на околната среда и водите следи навсякъде. При всички положения едно от изискванията, които е много вероятно да залегнат бъдещото комплексно разрешително, е собственият мониторинг и информация, която да се получава към гражданите на удобно за тях място. Все пак аз не искам да да избързвам – текат процедури, нека оставим тези процедури да свършат и да Ви помоля за още малко търпение, но така или иначе мисля, че ще се видим в Русе в рамките на следващия месец. Благодаря Благодаря, господин Министър. Преминаваме към трети въпрос от народните представители Йордан Младенов и Надя Клисурска относно рекултивиране на сметищата в област Пазарджик. Заповядайте, господин Младенов, да развиете въпроса. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! На територията на област Пазарджик съществуват 12 общински сметища. На финален етап е изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци. Две от съществуващите стари сметища – на Пазарджик и Лесичево, често се самозапалват или биват умишлено запалвани и сериозно обгазяват намиращите се в близост на тях селища. Пазарджишкото сметище обгазява селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново и Главиница, а сметището на Лесичево обгазява село Лесичево. Сметищата, които са строени преди десетки години, днес тровят населението с химичен дим, замърсяват подпочвените води и околната среда. Тревожна тенденция е значително по-голямата заболеваемост както на онкологични, също така и на остри и хронични заболявания и по-тежкото им протичане. Вече осем години Европейската комисия очаква от страната ни да закрие 113 общински депа за отпадъци. В края на 2015 г. България е осъдена да построи съоръжения, които да отговарят на европейските изисквания. Тогава Министерството на околната среда и водите предлага схема за поетапно закриване на старите депа. Оказва се обаче, че изоставаме с този график. Уважаеми господин Министър, кога ще бъде конкретният срок за стартиране работата на новото Регионално депо за твърди битови отпадъци? Какви мерки ще предприеме Министерството на околната среда и водите за рекултивацията на старите общински сметища в област Пазарджик? Благодаря Ви, господин Младенов. За отговор – господин Министър, заповядайте. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, уважаеми господин Младенов! На територията на област Пазарджик в Националния план за управление на отпадъците са определени два региона – Пазарджик и Панагюрище. Регионалното депо в Панагюрище, обслужващо общините Панагюрище и Стрелча, е изградено със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, и е въведено в експлоатация през 2015 г. На територията на региона не се експлоатират общинските депа. Общинското депо в Панагюрище е рекултивирано в рамките на Проекта за изграждане на регионално депо. В процес на съгласуване е изготвеният работен проект за рекултивацията на депото в община Стрелча. За изграждането на регионалното депо в Пазарджик, което ще обслужва общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пещера, Ракитово и Септември, е осигурено финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на почти 16 млн. лв. Строително-монтажните работи са стартирали в края на 2015 г. Очаква се до края на месец юни 2017 г. да бъде завършено строителството и да стартира процедурата по избор на оператор на регионалното депо. Конкретният срок за въвеждането на депото в експлоатация зависи от готовността на община Пазарджик да обяви процедура по Закона за обществените поръчки и за избор на оператор, и от хода на самата процедура.

за проекти за рекултивация на депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Министерството на околната среда и водите чрез ПУДООС осигурява поетапно по-голямата част от необходимите средства за изпълнение на проекти, като общините осигуряват и собствено съфинансиране от натрупаните обезпечения за рекултивация и следексплоатационни грижи по чл. 60 за управление на отпадъците. Необходимите средства за изпълнение на проектите за рекултивация в регион Пазарджик са около 13 млн. лв. Вече е съгласуван проект за рекултивация на депото в община Ракитово. Реализацията на проектите за рекултивация ще стартират след въвеждането в експлоатация на регионалното депо. В заключение, Министерството на околната среда и водите чрез Регионалната инспекция по околна среда и води – Пазарджик, упражнява непрекъснат контрол върху експлоатацията на общинските депа. За периода 2012 – 2017 г. са извършени общо 46 проверки на депото в Пазарджик. Издадени са три наказателни постановления и са наложени съответните санкции на оператора на депото и глоба на управителя на дружеството, отговорен за експлоатацията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

Не съм доволен от отговора поради простата причина, че Вие ясно не казахте колко от тези 100 млн. лв. ще бъдат отделени за рекултивация на сметища в област Пазарджик и кога ще стане това. Това, че 13 млн. лв. струва рекултивацията на пазарджишкото сметище, е окей. Кога тези средства ще бъдат отпуснати и хората ще имат по-добър начин на живот?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

Задължението, което има Република България към 31 декември 2017 г., е старите депа, старите сметища да престанат да работят. Това означава, че рекултивацията трябва да е завършила към този момент. Няма как толкова бързо да завърши рекултивацията. Съгласен съм с Вас, че финансовият ресурс, с който разполагаме в момента, не е достатъчен за закриване на рекултивацията на всички сметища. То е лесно да се види, имайки предвид, че само за този район, за който днес говорим – Пазарджик, трябват над 13 млн. лв. Трябва също така да си даваме сметка, че основно задължение в тази посока имат и общинските власти, които на конкурентна основа трябва да се борят за тези пари. пари. Казах Ви, че в момента вече се разглежда един от проектите на община Ракитово. При всички положения, когато има готови проекти и те влизат в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, се конкурират с другите готови проекти. Ние не можем да караме насила кметовете или общинските ръководства да предприемат определени действия, затова влиза другата функция на Министерството – контролната и санкциониращата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. С това изчерпахме въпросите за днес към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов. Да му благодарим за участието. Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Въпрос от народния представител Светла Бъчварова относно структурни и финансови проблеми в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Заповядайте, госпожо Бъчварова.

Започвам с това, че противоградната защита е изключително важна дейност, която съответно най-вече защитава доходите на земеделските стопани. По стечение на обстоятелствата в България Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, която е структура към Министерството на земеделието, храните и горите, изпълнява тази функция. Свидетели сме, че през последните три години има сериозен проблем. Този сериозен проблем е в няколко насоки. Първо, числеността на персонала, който е зает с изпълнение на тази функция. По устройствен правилник заетите са 583, но на практика трябва да покриват дейността на 758 човека, като неведнъж се е казвало, че в съответните полигони са необходими по трима, а не по двама души, както е сега. Освен това, заплащането, което получават хората, заети на терен, е изключително ниско. То е на равнището на минималната работна заплата. Между другото има един парадокс, че хората, които са заети с пряка производствена дейност на терен, са държавни служители. Не знам това как се е получило във времето, но все пак държавният служител не е зает с пряка производствена дейност?! Така или иначе, трета година съществуващото напрежение води до ситуации, в които всеки един момент е възможно да се появят протестни действия именно заради тези лоши условия на труд. Моят първи въпрос към Вас е свързан с това: как и какви възможности има Министерството на земеделието, храните и горите да реагира в тази обстановка и да създаде предпоставки за една нормална работа в този сезон с цел наистина Агенцията да изпълнява своята функция? Това е въпросът, който поставят и работещите в системата. Вторият, може би по-важен въпрос е: какви реформи предвиждате да правите по отношение на противоградната защита? Във второто правителство на ГЕРБ беше провъзгласена една реформа. Бях много учудена, че всички земеделски стопани я подкрепиха. Подкрепиха, че трябва да плащат за противоградна защита; подкрепиха, че трябва да се разширяват полигоните. Всичко това беше представено в медиите, като едно голямо постижение.

въпросът, който зададохте от трибуната, беше доста по-конкретен от този, който е зададен в писмото. Затова може би ще си спестя всичко изписано, което ми е дадено в рамките на подготвения отговор. Да, Агенцията за „Борба с градушките“ има своите има своите проблеми и те не са от вчера. Проблемите са свързани с ежегодно осигуряване на ресурс за купуване на ракети, свързани са с осигуряването на възнагражденията на служителите. В момента, както знаете, има допълнение към екипите – те вече не са по двама, а са по трима, макар и на допълнителни договори. Една от темите, която обсъждаме в момента с ръководството и с двата основни синдиката към самата с двата основни синдиката към самата Агенция, е възнаграждението на служителите. Тези, които са на площадките, получават минималната работна заплата от 460 лв. Това, което съм поел като ангажимент, е в рамките на възможностите на закона предвид статута на тези служители, да бъдат увеличени заплатите считано от 1 юли. Тук трябва да се има предвид, че статутът им на държавни служители и по трудови правоотношения е свързан с опцията за увеличаване на базата на атестиране,

че възможности за осигуряване на нормален начин на живот само от минимална работна заплата не са достатъчни за всеки един български гражданин. Съвсем отделен е въпросът, че тези хора имат възможност бидейки на смени, бидейки в рамките на условно казано, извинявам се за израза „мъртъв сезон“, в който не се борят с градушките, да изпълняват и други дейности и да имат допълнителни доходи. Така или иначе, темата относно възнагражденията е отворена. Ще направя всичко възможно то да бъде увеличено от 1 юли в рамките на законовите възможности, за което и в момента сме в разговори както с ръководството, така и със синдикатите. По отношение на стратегията. Да, има разработена на пръв поглед много добра стратегия за преминаване на самата Агенция като държавно предприятие, което да се издържа от вноски от земеделски производители, които да осигурят пълноценно финансиране на всички дейности – самата същинска дейност, издръжка, работни заплати. Да, наистина най-добрата възможност е то да стане търговско дружество, в случая държавно предприятие, и да падне от тежестта на бюджета. Къде е проблемът пред мен в момента? Доколкото тези вноски, така записани, са реализуеми? В момента изготвяме анализ да видим в останалите държави около нас, пък и в Европа по какъв начин се издържат подобни агенции или предприятия, които не са на бюджетна издръжка. Да, едно държавно предприятие ще има и своето подпомагане. Нормално е да има своето подпомагане, но държавата – за частични дейности, като опция. Рискът да преминем изцяло към едно държавно предприятие от 1 януари следващата година, и това държавно предприятие да се откаже в един момент без приходи, защото едни или други сектори не желаят да правят вноски, ще бъде много по-голям проблем, отколкото проблемът, който има в момента.

Професор Бъчварова – за реплика. Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Благодаря за поетия ангажимент да се коригира това, което всички работещи в системата очакват, тоест коригиране на заплащането, колкото и да е минимално – 20% на фона на минималната работна заплата, но все пак е някаква стъпка в правилната посока. Така или иначе една реформа изисква много повече усилия, изисква много премерени и точни разчети за това как ще се осигурят финансовите ресурси. Държавно предприятие поне в Министерството на земеделието има много негативен опит. Да вземем например „Напоителни системи“, в което, ако държавата по някакъв начин е финансирала определени дейности, в никакъв случай не може да изпълнява своите задължения. Това е регламентирано със закон. Тоест стъпката към държавно предприятие е доста рискова за заетите, а също така и за тези, които очакват тази услуга – изключително важна за земеделието. Защото в противен случай, ако няма противоградна защита, другият елемент, който се появява, е, че държавата трябва да плаща за напълно пропаднали площи, което става безсмислено упражнение от гледна точка на финансите на държавата. И аз наистина се надявам, когато имате готовност, да предложите пакет от предложения за реформи в Изпълнителната агенция, те да бъдат донякъде представени в парламента, за да могат да се вземат решения, с които да сме солидарни всички. Ние считаме, че тази дейност е важна за държавата и трябва да бъде подпомагана. Що се отнася до опита на другите страни, за мен, като човек, който работи дълго в тази сфера, опитът на другите страни не винаги е най-добрият за нас. Ние имаме някакви дадености, някаква система. Тя работи.

Дуплика? Няма да има. Преминаваме към втория въпрос към министъра на земеделието, храните и горите. Той е от народните представители Георги Стоилов и проф. Бъчварова относно политиката на Министерството на земеделието, храните горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България. Заповядайте, господин Стоилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! За значението на пчеларството за човека и природата е излишно да се говори. Пчеларството се явява важен отрасъл в селското стопанство. През годините поради динамика на пчеларството са се осъществили редица промени в нормативните документи и последната е Наредба № 10 от 14 април 2015 г., с която са определени условията за регистрация на животновъдните обекти, конкретно пчели, редът и начинът за идентификация на кошерите и пчелните семейства. Промяната в тази наредба и в точност добавените в Раздел III, чл. 7а и 7б за специфични изисквания за средствата за официална идентификация на пчелните семейства, постави пчеларите под големи затруднения да изпълнят тези изисквания. Още по-фрапиращо е, че независимо от предварителните обещания – тези промени да се осъществят в края на 2016 г., тя е факт от 28 март тази година в хода на кампанията на директни плащания 2017 г. Това, разбирате, е доста обезпокоително и доведе до невъзможността земеделските стопани пчелари да успеят да подадат навреме заявления за подпомагане по директни плащания за 2017 г. Допълнително напрежение доведе нефункционирането и даже към днешна дата на модул „Пчеларство“ в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС. От съществено значение за биологично пчеларство са и двете заповеди на министъра на земеделието и храните. Първата е заповед № РД-09-144 от февруари 2017 г., която утвърждава Методика за намаляване и отказване на плащанията по Мярка която е в противовес с Европейския регламент за минималните срокове. Втората заповед е № РС-09-278 от месец март 2017 г., с която се ограничават земеделските стопани, изпълнили ангажимента си по Мярка 214. Това поставя част от пчеларите в неблагоприятни условия спрямо други производители, поели вече нов ангажимент по Мярка 11. Може да се каже, че на практика това спира развитието на биологичното пчеларство и реализиране на биологична продукция в България, което е в противовес на цялостната политика на Европейския съюз за насърчаване и подкрепа на производството на биологични продукти. С така изложеното

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Стоилов, по текущи данни към 20 юни 2017 г. кандидатите по направление „Биологично пчеларство“ по Мярка 11 „Биологично земеделие“ са заявили за подпомагане 164 хиляди броя пчелни семейства, което е с 13% повече спрямо декларираните 145 хиляди броя пчелни семейства през кампания 2016 г. Така че не бих се съгласил с Вашата категорична констатация, че е имало възпрепятстване на възможностите те да заявяват в рамките на кампанията по заявленията своите нужди за подпомагане в текущата година. Една от причините за промяна на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, е уеднаквяване на условията и добра проследимост на пчелните семейства, с които собствениците на същите кандидатстват по мерките „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“ – двете от Програмата за развитие на селските райони, и „Агроекологични плащания“ по старата програма. Финансовата подкрепа за отглежданите по биологичен начин пчелни семейства е осигурена чрез Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата 2014 – 2020 г., като годишният размер на финансовата помощ за едно пчелно семейство е 25 евро на пчелно семейство. Освен това Вие знаете, че пчелните семейства попадат в списъка на приоритетните животни, които подлежат на приоритетно подпомагане на всички частни мерки по Програмата за развитие на селските райони за настоящия програмен период, а това са мерките по 4.1 и 4.2 – за производство и преработка на земеделска продукция, и респективно 6.1 и 6.3 – за младите фермери и полупазарните стопанства. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика – професор Бъчварова, заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Нашето мнение си остава, че тази промяна в Наредба № 10 беше поставена в последния момент. Освен това не е и необходимо. И досега имаше идентификация. Тази идентификация действа от 2010 г. с приемането на първите пчеларски програми, продължаваше и към настоящия момент. Добре че поне беше само за биологичното пчеларство, защото иначе не знам как щеше да работи система, в която нямате раздел „Пчелни семейства“ и пчелните семейства са приравнени както всеки един животновъден обект, трябва да се пренася с електронен билет, с електронен билет, който трябва да има марки, номера и така нататък – неща, които са изключително тежки за земеделските стопани, и не виждам защо беше предприета тази стъпка.

Нищо такова не може да се случи с идентификацията, защото контролът остава един и същ. Тоест при Вас няма промяна нито във Фонд „Земеделие“, нито в информационната система. И защо трябваше да причиняваме всичко това на земеделските стопани? Наистина не разбирам. Така или иначе, тъй като въпросът е за темата „Пчеларство“, считам, че в този сектор има много проблеми. Най-малко те са три, свързани с прилагането на Закона за защита на растенията и опазването на пчелите, идентификацията и пазара. За пазара, особено след решението за Украйна – да се разшири безмитният внос на пчелен мед, предполагам, че ще имаме още повече проблеми. Молбата ми е: когато се предприемат такива наказателни мерки срещу земеделските стопани, да се осмисля дали са необходими и не затруднява ли това повече администрацията и земеделските стопански, отколкото да помага?!

Благодаря. Разбира се, няма как да се съглася с крайни мнения като наказателни мерки и други. Искам да обърна внимание, че и в сектор „Пчеларство“ имаме нередности, които се появяват. Тази Тази идентификационна система в сектора трябва да бъде направена. Трябва да има контрол върху движението на кошерите и на пчелните семейства. Предвид възможностите за кандидатстване по една или друга програма, бих казал, че бих казал, че деформации се получиха и по мерките 6.1 и 6.3 от гледна точка на регистрация на кошери, които са в непрекъснато движение. движение. В заключение, контрол трябва да има. Не съм съгласен с дискриминационните мерки. По отношение на сектора, че трябва да бъде приоритетен и подпомаган, съм на Ваше разположение да обсъждаме всякакви мерки, които биха били в полза на сектора. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Трети въпрос от народния представител Йордан Младенов и проф. Светла Бъчварова относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка

през месец септември 2016 г. се приеха заявления от Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони, която касае подобряване на общинската инфраструктура. След направения ранкинг по Държавен фонд „Земеделие“, срещу който имаше много възражения, към настоящия момент няма отговор на тях. В същото време няма обявени резултати и сключени договори с общините. Уважаеми господин Министър, нашият въпрос е: какви са причините за сериозното забавяне, което поставя в риск изпълнението на проектите, и какви срокове ще поставите за сключване на договорите с общините? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Младенов. За отговор – министърът на земеделието, храните и горите. Господин Порожанов, заповядайте да развиете отговора си. ПОРОЖАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Младенов! Отново няма да си чета написаното. Благодаря Ви за този въпрос. Определено проблем има в рамките на разглеждането и неспазването на срока. срока. Наредбите и изискванията по Програмата бяха доста комплицирани, сложни, включително от гледна точка на тълкуване, доста по-сложни от предходния програмен период. Това наложи допълнителни тълкувания по начина на ранкиране в рамките на ранкирането от Разплащателната агенция, които направиха ранкинга в края на миналата година и началото на тази Постъпиха много жалби. Те бяха принципни от гледна точка основно на два конкретни пункта и дали трябва да бъде по един или по друг начин. Начинът, по който е ранкирано, е в рамките на Наредбата и на Закона. Тълкуванията, които бяха дадени, са съгласувани предварително със Сдружението на общините и впоследствие в рамките на приема, в рамките на които са дадени преди подаването на заявленията. Това, че много консултанти работиха по проектите и пуснаха възражения, по-скоро те бяха в рамките на един или два други принципни казуса. Забавяне се получи от това, бих казал най-отговорно – в рамките на служебното правителство, мозъчният тръст около тогавашния министър не направи нищо, а по-скоро се занимаваше с неща, с които не би следвало да се занимава. След като стъпих отново в Министерството, направихме отново среща със Сдружението на общините. Уточнихме, че начинът, по който е ранкирано, няма да бъде променян.

Срокът, който съм подал официално, както и по 4.1, госпожо Бъчварова, за да се финализира и този прием, е до края на месец юли. Успоредно с това този срок съвпада и с едно изискване, което знаете. То е свързано с критериите за провеждането на обществените поръчки от гледна точка, че Комисията в Програмата и в Споразумението за партньорство има изисквания към България – да се унифицират документите за провеждането на обществени поръчки, за да бъдат избегнати нередности в стария програмен период. Очаквам

който бяхме заложили в началото на 2018 г., да бъде от 1 декември, за да могат общините да имат обозримост за какво могат да кандидатстват. Ние сме пуснали съобщение на нашата страница от тази или миналата седмица. миналата седмица. Всяко действие от втория прием, начинът, по който ще се разглеждат критериите, ще бъде публично оповестен, включително съгласувано със Сдружението на общините, които са единственият бенефициент по тази мярка, за да няма двусмислие в една или друга посока. Благодаря.

да изпълнят проектите, за да не изпадаме в ситуацията, която беше в първия програмен период. При първия прием не бяха осигурени условия за публичност и прозрачност при подготовка на проектите, най-малко поради факта, че Наредбата, която беше по мярка 7.2, беше публикувана седем дни преди приема на документи. По време на самия прием имаше отново промяна в Наредбата. Тези, които са били запознати с тези промени или с предварителните условия, може би са си подготвили добре проектите, но голяма част от общините не можаха да се справят в рамките на един-два месеца да подготвят проекти за 3 млн. евро, които да отговарят на изискванията на Наредбата. Добре е навреме всички общини да имат еднаква информация, за да могат да си подготвят качествени проекти и да няма такива възражения, каквито се получиха. Възраженията бяха в пъти повече от проектите, които бяха ранкирани. Имам два конкретни въпроса. Първият е: възможно ли е като организация на работа, не че Ви давам съвет, но ранкингът да върви заедно с оценката на проектите? Защото губенето на време от октомври до декември за ранкиране, после възражения, разглеждане

тъй като тази година няма да имаме големи разходи. Те се залагат в централния бюджет, не са по бюджета на Фонд „Земеделие“. Това е практика от няколко години. Не мога да се съглася с Вас, че е имало непрозрачност при разглеждането – както на Наредбата, така и на нейното тълкуване.

тематични работни групи, които са масово представени от бизнеса и бенефициентите, заинтересованите, всички наредби, които са в този индикативен график. Така че не бих се съгласил с това темата да се рамкира и разглежда едновременно. Ще помисля, но по-скоро смятам, че би било проблем, но не възразявам да го обсъдим с Вас. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. С това приключиха въпросите към министъра на земеделието, храните и горите, господин Румен Порожанов. Да му благодарим за участието в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси към министъра на икономиката – господин Емил Караниколов. Въпрос от народния представител Миглена Александрова, относно проверки на всички язовири и съоръженията към тях. Заповядайте, госпожо Александрова. Благодаря, госпожо Председател. Извършените последващи проверки в много от случаите установяват проблеми с водните съоръжения и липса на контрол върху тях. С встъпването си в длъжност Вие предприехте интензивни проверки на язовири и съоръжения. Очакват се нормативни промени относно категоризацията на язовирите, персонализирането на отговорността при поддръжката и безопасната експлоатация на водоемите, които в момента имат различни собственици. В тази връзка моля да ми отговорите: какво показа извършената проверка? Колко опасни съоръжения има и какви мерки ще се предприемат? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова. За отговор – министърът на икономиката господин Емил Караниколов. Три минути за отговор, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости. Госпожо Александрова, благодаря за въпроса. Той е изключително актуален и важен. В рамките на три минути ще се опитам да предоставя абсолютно пълната информация. От 1 януари 2016 г., обръщам внимание, до момента Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор, ще я наричам по-нататък Държавната агенция, извършва наблюдения на над 5400 броя язовири, водни обекти. От началото на 2017 г. Държавната агенция е извършила самостоятелно проверки на 672 язовира плюс съвместните проверки, които са с областните управители и общини – общият брой е 798 броя. Съставени са 175 акта за установяване на административни нарушения. Дадени са 917 предписания за отстраняване на констатирани технически неизправности по съоръженията на язовирите. Издадени са и 41 броя наказателни постановления на стойност около 60 хил. лв. Към момента са платени само 6000 лв. от тях. Установените неизправности са от различен характер и мащаб и се отнасят основно за неработещи затворени органи и основно изпусквателни преливници, преливници, слягания, свлачища, мокри петна и други по язовирите. Тези констатации за неизправност се отнасят основно за малките язовири със земно насипване. Такива са 90% от установените язовири като по-голямата част от тях са общинска собственост. За 59 язовира, които са в най-лошо техническо състояние са дадени предписания за пълното изпразване и поддържането на водното ниво на кота „мъртъв обем“. На практика тези язовири временно не се използват и се излизат от експлоатация докато не се вземе решение за тяхното бъдещо експлоатиране. От всички проверени до настоящия момент – от 2016 г., обръщам пак внимание, изкуствени водни обекти, язовири и водоеми са установени технически неизправности от различен мащаб по общо 1153 язовира. всичките тези 1153 язовира се извършват постоянни проверки, 205 от тях са язовири в по-тежко състояние, които имат технически нарушения и там има постоянен мониторинг върху тях. Какви действия следва да предприемаме? Първо, към момента се подготвят изменения и допълнения на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация. Промените са относно определяне параметрите, характеризиращи изкуствените водни обекти, както и язовири, както и тяхната категоризация по степен на опасност. Друго, което сме предприели – следващата седмица ще се срещнем с Национално сдружение на общините, на която това е една от основните теми, тъй като повтарям, още един път, основно язовирите са собственост на общините. Трябва да видим от къде могат да се намерят средства, тъй като издаването на наказателни постановления не решава този проблем. Съвместно с тях ще разговаряме по тази тема.

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика, госпожо Александрова, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, аз изключително много се радвам, че това е един от първите въпроси, с които се занимахте откакто сте министър и смятам, че този път ще имаме едно отговорно отношение и поведение в качеството Ви на министър към тези обекти, които са от значение за националната ни сигурност в крайна сметка. Така, че когато започнете да осъществявате този мониторинг, за който говорихте това би било изключително полезно за всички и бих искала отново да ни запознаете с резултатите и с информация за това което правите. Благодаря Ви.

Първи въпрос – от Нина Миткова, относно повишаващото се ниво на детската агресия и нейните прояви по време на пребиваването на децата в учебните заведения. Госпожо Миткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър. Първият ми днешен въпрос към Вас е свързан с повишаващото се ниво на детска агресия и нейните прояви по време на пребиваване на децата в учебните заведения. По време на управлението на служебното правителство временният министър господин Денков представи един документ на 10 април 2017 г., който се нарича „Междуинституционален план за действие, за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции“. В този План има разписани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки с хоризонт на изпълнение до края на 2018 г. Една от мерките, която е засегната в този План е задължително въвеждане всъщност на видеонаблюдение в абсолютно всички учебни заведения като една от мерките, както знаем всички, видеонаблюдението има контролни функции върху всички нас и не случайно много от институциите въвеждат видеонаблюдение, защото това има превантивен характер. Също и темата с видеонаблюдението е актуална по тема „пътища“ така че безспорно, ако има видеонаблюдение и съответно съответно регулация за правилното използване на данните от тези системи за сигурност това ще бъде една част от ефективните мерки, така че да направим училището една по-сигурна среда и да намалим

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Миткова, Министерството на образованието и науката чрез регионалните управления на образованието работи целенасочено за разрешаване на разрешаване на случаите на конфликти и агресивно поведение на лица и ученици както и за методическо подпомагане на ръководствата на училищата и на учителите за справяне с конфликтите и с проявите на агресия. случаите, в които е оказано съдействие на образователните институции и са набелязани конкретни мерки за преодоляване на тези негативни тенденции, са постигнати и съответните положителни резултати. От месец април 2017 г. Министерството на образованието и науката взаимодействие с други ведомствени институции и организации, свързани с политиките за децата, се ангажира с изпълнението на 22 мерки – краткосрочни и средносрочни, залегнали в междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Към момента са осъществени четири мерки: проведен е инструктаж на педагогическите специалисти в детските градини и училищата относно задължително консултиране и начини за взаимодействие с медицинско лице в случаите на инцидент в образователните институции; създадена е система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари. Мерките са осъществени съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните здравни инспекции и директорите на училища. Като трета мярка е изготвена информация от Агенцията за социално подпомагане за доставчиците на социални услуги за деца, която е изпратена на всички регионални управления на образованието за предоставянето й на детските градини и училищата. Следваща, четвърта мярка: чрез регионалните управления на на всички училища са раздадени плакати, предоставени от Държавната агенция за закрила на детето в популяризиране на Национална телефонна линия за деца 116 111. Такива плакати са и на информационните табла в регионалните управления. До 30 юни 2017 г. Държавната агенция за закрила на детето ще подаде към Министерството на образованието и науката обобщена информация по други две точки, свързани с предоставянето на информация на детските градини и училищата за добри практики на взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в най-добрия интерес на децата, изготвянето на информационен материал в електронен формат за действията, които учителите и учениците трябва да предприемат в случаите на инциденти други критични ситуации. Осигуряването и прилагането на система за охрана и видеонаблюдение в детските градини и училищата е залегнало в средносрочните мерки на плана до края на 2018 г. В тази връзка предстоят много допълнителни срещи и разговори по темата, както и оценки доколко тази мярка може да допринесе за понижаване на нивото на агресия в образователните институции. Мерките, разписани в плана, ще продължат да се изпълняват като ще бъде оценена ефективността им и ако е необходимо ще бъдат оптимизирани с цел преодоляване на тежките случаи на агресия. Най-общо стъпихме на плана, изпълняваме мерките в него. Тези мерки са необходими, но сами по себе си не са достатъчни. Обществената училищна среща има множество фактори, които влияят на агресията. Надяваме се, че всички други политики и мерки, които предприемаме, също ще допринасят за понижаване на агресията в училищата. Образователните институции са само едната страна на проблема, другата е семейната и обществената среда. Благодаря.

Надявам се да не подложите на преразглеждане и коментар задължителното видеонаблюдение, тъй като безспорно видеонаблюдението е част от контрола и превенцията за това да не се случват лоши поведения или нарушаване на правилата. Благодаря.

допълнение към това, което казах. Ние сме предприели мерки, както споменах, и за инструктиране на образователните институции. Както видеонаблюдението и действията на образователните институции, когато стане проблем в училището, са по-скоро последващи действия, които ние не предприемаме, тъй като

доколко камерите да бъдат включени в класните стаи и стаите в детските градини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Въпрос отново от госпожа Нина Миткова относно повишаване интереса на учениците към училището и учебния живот, и мотивираното им участие в него. Заповядайте. с мерките, които Вие и Вашият екип ще предприемете за повишаване на интереса към училище на учениците и тяхното мотивирано участие в учебния живот. живот. Свидетели сме на апатичност и незаинтересованост у голяма част от децата поради много фактори, част от които са неактуализиран и неосъвременен материал на преподаване, също така неактуализирани и неосъвременени методи на преподаване. В тази връзка Ви моля да ми отговорите на следните конкретни въпроси: доколко е готова българската система на образование, която е от общообразователен характер, характер, да бъде разчупена, гъвкава и да се адаптира към съвременните нужди, идващи от средата, в която живеем и светът изобщо около нас?

децата. Ако не започнем с правилните мерки от училищната среда, за да се справяме и с тяхното поведение, мисля, че няма как да очакваме само семейството или пък улицата да постигнат необходимото. Първият ми конкретен въпрос: бихте ли приели и работили върху въвеждане на тематични часове, които да обучават децата на различни неща в съответствие с тяхната възраст и психофизическото им развитие, както и техните нужди и информацията, която могат и е необходимо да усвоят в съответната възраст? възраст? Допускате ли в началните класове да има часове по живот и комуникация в мултиетническа и мултикултурна среда, толерантност към различията и взаимопомощ? Да учим децата също така в начални класове на здравна култура, двигателна, хранителна култура, за да не говорим по-късно за затлъстяване сред децата и множество болести, с които трябва да се справяме вече като факт,

Би било удачно да има часове като целеполагане, сексуална култура, да учим децата на емоционална интелигентност и на справяне с живота, който ги очаква. ги очаква. Допускате ли въвеждането на електронни дъски в цялата система на образование във всички училища, така че да помогнем на учителите да преподават по-интересно материала си и да заинтригуват повече деца? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека да оставим да

Обучението в предучилищното и училищното образование се осъществява по нови държавни образователни стандарти. Съдържанието в новите учебни програми е актуализирано и осъвременено във връзка с придобиване на ключови компетентности, приети със Закона за предучилищното и училищното образование. Относно уреждането на тематични часове Ви информирам, че в изпълнение на закона се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, което осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способности и уменията им в съответствие с индивидуалните образователни потребности и подпомага включването и участието им в общността и училището. Различните видове дейности, включени в общата и допълнителната подкрепа се осъществяват при условията и по реда на Наредбата за приобщаващото образование. Освен в рамките на обща и допълнителна подкрепа различните тематични часове се провеждат в часа на класа и заниманията по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден. Рамковите изисквания за провеждане на различни тематични часове в часа на класа са приети в държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Относно въпроса Ви за така нареченото „преподаване чрез преживяване“ Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя иновациите в образователния процес. От 2009 г. досега изпълнява Национална програма подкрепа на въвеждането на информационни и комуникационни технологии. През миналата учебна година са оборудвани 395 детски градини с цитираната от Вас техника. Също така са предоставени и много други иновативни и технологични компоненти, като оборудване за безжичен интернет достъп, терминални и компютърни решения, лаптопи и други преносими устройства и мултимедийни проектори във връзка с организирането и провеждането на модерен образователен процес. Министерството на образованието и науката прави всичко възможно за модернизиране на детските градини и училища с технологични Във връзка с третия Ви въпрос, Ви информирам, че покриването на тестове в часовете по физическо възпитание и спорт има за цел да установи степента на развитие на основните двигателни качества и постигането на необходимото ниво на физическа дееспособност на учениците. Нивото е точен показател за общия здравен статус на ученика по отношение на неговото физическо развитие и състояние. Обучението и постигането на очакваните резултати са хармонизирани с придобиването на умения за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот и спорт, ключова компетентност приета с чл. 77, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование. Завеждането и прилагането на новите учебни програми по физическо възпитание и спорт, с които изрично се изисква прилагането на изученото учебно съдържание в игрова дейност, се надявам, че ще подпомогнем овладяването на описаните от Вас умения, необходими през целия живот. В допълнение ще кажа, че новият Закон за предучилищното и училищното образование дава достатъчно възможности за иновации, за свобода на учители, по отношение на методите на преподаване. Може би са необходими промени, допълнителни корекции в подзаконовата нормативна уредба. Знаете, че има одобрени над 180 проекта на училищата за иновации. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Госпожо Миткова за реплика – една минута за реплика, защото превишихте времето. Уважаеми господин Министър, предполагам, ще се съгласите с мен, че образованието е в основата на просперитета на една нация, и ако ние в днешно време отчитаме повишена неграмотност и повишена необразованост, просто Ви очаква изключително много работа и много гъвкавост, защото за каквито и инвестиции да говорим, че ще привлечем в България, за каквато и икономика да искаме да съживим, ако нямаме качествено образовани кадри, ако нямаме качествено образована работна ръка, просто ще се провалим. Образованието е една огромна задача и трябва да се обърне сериозно внимание. Децата трябва да заобичат знанието и да ходят с желание на училище, а училището да ги прави такива единици на обществото, каквито всички искаме да бъдат те. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Миткова. Трети въпрос от народните представители Донка Симеонова,

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, уважаеми господин Министър! С постановление на Министерския съвет от 4 ноември 2016 г. беше приета Наредба за приобщаващо образование. Тя беше очаквана с много надежда, защото регламентираше уреждането на обществени отношения за даване приобщаващо образование на децата и учениците, като процес на приемане, осъзнаване и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и съответно, разнообразието от неговите потребности. За съжаление, общата оценка за резултатите от нейната прилагане, далеч не е позитивна – родители, учители, представители на институции нееднократно, по различни начини и с разнообразни средства показват своето недоволство. Тежки бюрократични процедури за създаване на екипи, за изработване на планове, оценки, анализи, доклади, писма, становища, допуснати пропуски, ненужни повторения, объркваща обстоятелственост и неточност, които затрудняват прилагането на текстовете от Наредбата, неосигурени финансови и човешки ресурси, нерегламентиран механизъм за взаимодействие между институциите, нерегламентирани права на учителите, затова пък, регламентирани задължения извън тяхната квалификация. Най същественото, най-обезпокояващото огромните бюрократични задължения не само лишават учителят от време и енергия за творчество, но те го отклоняват от основната му мисия – да бъде със своите ученици да им дарява внимание, знания и любов. Затова моля

Уважаема госпожо Симеонова, госпожо Анастасова, госпожо Ненчева! Приобщаващото образование е политика залегнала в Закона за предучилищното и училищното образование, която изисква нова организация на работа в система – точно и ясно определяне на функциите и отговорностите на всички участници. За да се постигне цялостна институционална политика се изисква промяна в средата и начина на работа, подходите и методите на обучение. С Наредбата е приет държавният образователен стандарт по смисъла на чл. 22, ал. 2, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. В нея са разгърнати и процедурно определени текстове, отнасящи се до приобщаващото образование и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, като са уредени обществените отношение свързани с осигуряване на приобщаващото образование и дейността на образователната институция за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Допълнителната подкрепа все още се осъществява предимно чрез специалистите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Общо в страната на над 16 805 деца и ученици със специални образователни потребности се предоставя допълнителна подкрепа. Отчитайки новите реалности и трудностите, които съпътстват всяка промяна, и съобразявайки сменянето на Педагогическата колегия, в Министерството на образованието и науката беше създадена работна група, която анализира прилагането на Наредбата от влизането й в сила и постъпилите становища от регионалните управления на образованието, които обобщават мненията и предложенията на директорите и учителите, и другите педагогически специалисти. Те имаха за цел да се обсъди готовността на системата за прилагане на Наредбата и необходимостта от прецизиране на определени разпоредби. Започна и провеждането на работни срещи с фокус-групи от директори и учители и други педагогически специалисти от страната, представители на неправителствените организации, експерти от регионалните управления на образованието. Изразеното мнение от проведените срещи за промяна на Наредбата е свързано с намаляване на административната тежест на екипите и подкрепа за личностно развитие, определяне на ясни регламенти за участие и сътрудничество на родителите, точно регламентиране на междуинституционалното взаимодействие, определяне на функциите и отговорностите на педагогическите специалисти в процеса на приобщаващото Като основни затруднения за прилагане на Наредбата се посочват административната тежест, противоречащите на Закона за предучилищното и училищното образование текстове, липсващи механизми за прилагането на отделни разпоредби, недостигът на специалисти с различни с различни професионални профили, недостатъчната промяна в организацията на работата на учебната и институционална среда, съответно обучението на децата и учениците с различни потребности. Поради тази причина Министерството на образованието и науката започва процедура за написването на изцяло нова наредба. представяне в Министерството на годишните доклади на регионалните управления по образованието, както и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, което ще бъде анализирано изпълнението на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, залегнали в Наредбата. В момента в Министерството се извършва и анализ на всички направени предложения за промени насочени към оптимизиране и усъвършенстване на Наредбата. Ако трябва да обобщя накратко,

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Прибързаното законотворчество ни дари с един нов закон на 30 септември 2015 г., приет от Четиридесет и третото народно събрание. Този закон е Законът за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила на 1 август 2016 г. – само месец преди да започне новата учебна година, без да е изготвен необходимият пълен набор наредби към него. Учебната година започна със Закона за предучилищно и училищно образование само с четири готови наредби от очакваните Наредбата за приобщаващото образование, която коментираме сега, е приета с постановление на Министерския съвет чак на 4 ноември 2016 г. и е в сила от 11 ноември 2016 г., по средата на първия учебен срок, малко преди Коледната ваканция за учениците, а тя разписва и урежда възможностите за личностна подкрепа и развитие на учениците и децата. Господин Министър, Вие и екипът Ви наблюдавате този процес, запознати сте, че всички, работещи в системата на образованието и пряко ангажирани с наредбата за приобщаващо образование съвестно попълваха документ след документ, справка след справка, доклад след доклад вече седем месеца и продължават. Трудът върху излишната бумащина и изгубените часове в подаване на поредната задължителна справка, поредния новосформиран екип, в който са включени учителите, отнемат и крадат от времето, което трябва да бъде посветено за развитието на детето и ученика. Работата по тази наредба превърна учителя в българското училище и детска градина от педагог и възпитател в администратор и деловодител. И всичко това след силно негативната реакция при общественото обсъждане на цитираната наредба.

твърдим, че целите на наредбата за приобщаващо образование не са изпълнени. Тя не само не оптимизира общата и достъпна подкрепа в детските градини и училища, но е откровено вредна за тази дейност, за нуждите на децата и учениците и в момента тя не изпълнява задължителната си ефективност поради административния хаос, който беше създаден. Благодарим Ви, че сте създали работни групи и фокус групи,

Всъщност ние нямаме противоречия по отношение на изводите. Единственото, което може би ще допълня, е, че след като имаме готов

е от народния представител Стоян Мирчев относно оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование. Заповядайте, господин Мирчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Дотук въпросите, които Ви бяха зададени в сферата на средното образование – видяхме проблемите са много, но винаги като едни от основните проблеми се назовават подзаконовите нормативни актове, но те са следствие на това, че Законът е кух, в него има липси, които трябва да се урегулират точно по тези Законът за предучилищното и училищното образование беше внесен за обсъждане в Народното събрание без предварителна оценка на въздействие и без предварително апробиране на неговите норми, което наложи редица прогнози за резултатите от неговото действие да се правят от народните представители по време на самото обсъждане в парламентарната Комисия по образование и наука. Сам си спомняте, че редица от проблемите, на които сега сме свидетели – ние предупреждавахме за тях още по време на приемането на Закона, че ще произлязат точно от тези подзаконови нормативни актове и проблемите, които те трябва да решават, не са част от Закона. Вече измина първата година, проблемите са много. Още не знаем реално до какво ще доведе новият Закон като негатив за системата. Моят въпрос към Вас е: има ли намерение Министерството на образованието и науката

подзаконовите нормативни актове, за които казаха и колегите в предишните въпроси. Законът започна да функционира само с четири от деветнадесетте стандарта, другите се правеха на крак. Стигна се дотам, че един Ваш предшественик министър да направи изказване, че „учителите да не се бунтуват, няма да проверяваме дали стриктно се спазват Законът и правилата“ – цитирам изказване на Ваш предшественик. Така че е много важно да се направи тази оценка на въздействие. Интересува ме започнало ли е

Уважаеми господин Мирчев, искам да изкажа благодарност за навременно зададения въпрос относно оценката на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование. Да, такава следва да бъде извършена в съответствие с наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. В този смисъл ние имаме и задължението, не само намерението. Законът за предучилищното и училищното образование влиза частично в сила от 1 август 2016 г., както и редица разпоредби от други дати. Цялата Глава шестнадесета, свързана с финансираното и имуществото е в сила от 1 януари 2017 г. Съгласно § 24, ал. 1 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона, учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в първи учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г и 2019/2020 г. постъпват в първи, пети и в осми клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 г. г. постъпват в осми клас, се обучават по училищни и учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този Закон. Извършването на последващата оценка е свързано с приемането чрез наредби на редица от държавните образователни стандарти, резултатите от прилагането, на които също следва да бъдат оценени. Преобразуването и превеждането в съответствие на заварените институции с новите изисквания – за някои от тях също е отложено във времето с преходните разпоредби на Закона. В този смисъл в случая на практика, макар и в сила, много от важните разпоредби на Закона ще започнат да се прилагат поетапно в системата на предучилищното и училищното образование. В допълнение следва да отбележим, че съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт или който традиционно предлага промени в него и извършва последваща оценка на въздействието на новите закони, Кодекса и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет в срок до пет години от влизането в сила. заключение, съгласно чл. 37 от Наредбата оценяването на въздействието от приемането и от изменението на нормативния акт включва следните етапи: определяне на обхвата и структуриране на оценката, събиране на данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни, трето, анализ на събраните данни, четвърто, оценка и формулиране на изводи. Законът за предучилищното и училищното образование урежда сложни обществени отношения и към настоящ момент поради етапното му прилагане, както и поради поетапното влизане в сила на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, работим по събирането на данни, които ще бъдат анализирани с цел цялостна и обективна оценка. На основание на гореизложеното, оценката на въздействие ще бъде направена в цитирания срок, като се спазят посочените нормативни текстове и сътрудничество с всички страни, пряко ангажирани с изпълнение на законовите разпоредби. Всъщност Законът като съвкупност от отношения, процедури, ще ще бъде оценен изцяло съгласно наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, но по-важно е да бъдат оценени отделни негови политики и то неформално, а на базата на събрани данни с необходимия аналитичен инструментариум. Въобще засилването на политическата функция на Министерството е една от моите задачи. Що се отнася до отношението – закон и наредби, голяма част от проблемите дойдоха от подзаконовата нормативна уредба дотолкова, доколкото тя не е в съответствие с

който Министерството на образованието и науката работеше от 2010 г. Тогава най-напред през 2011 г. беше представена концепция, която беше основа за обсъждането на основните моменти

Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговора. Вие ми цитирахте как влиза реално поетапно Законът в действие. Ние всички, които сме в Комисията, го знаем, но това не дава отговор на въпроса защо нямаше той оценка на въздействието, когато беше приеман? Ние сме държавата с демографска катастрофа с най-остри размери в цяла Европа. Има държави в Европа, където закон без оценка върху демографското развитие дори не се приема. Въпреки че Законът влиза поетапно, той създаде редица проблеми: ученици от първи клас започнаха училище без нови учебници, да припомня;

да участват в тази интеграция. Ние сме свидетели на това как има училища, където цели паралелки излизат от час поради факта, че има дете със специални образователни потребности, към което самото училище не може да се адаптира и да му осигури достатъчно помощ. Учителите и директорите вече са затрупани от бумащина. Както казахме, всичко това идва от подзаконовите нормативни актове, които са към Закона, но реално Законът създава тези проблеми, тъй като това са дълготрайни обществени отношения, които не са разрешени в закон, където трябва да бъдат, а са прехвърлени към различни поднормативни актове, които могат да се променят сутрин, обед и вечер. Затова и атакуваме точно този с 19 стандарта в Конституционния съд и се надявам в скоро време той да се произнесе по темата, тъй като нашата образователна система повече не може да издържа на този хаос. Проблемът е в Закона и затова се надявам Вие наистина да направите оценка на въздействието и тя да не бъде формална, защото ние в най-кратки срокове трябва да отчетем негативите от новия Закон за предучилищно и училищно образование и да се извършат съответните корекции, тъй като системата е заплашена от колабиране.

Благодаря Ви. За дуплика, господин министър – заповядайте. Господин Мирчев, Вие засегнахте множество въпроси, голямата част от които не са толкова и само свързани със Закона, дори и с подзаконовите нормативни актове. Те са едни постоянни въпроси пред Министерството, политики, които ние постоянно трябва да оценяваме и да подобряваме като такива. Не само политиките, но и дейностите, инструментите на политиката. Да, сигурно Законът в периода на въвеждане е довел до някои всеки процес на промяна води до такива проблеми. От друга страна, самият Закон създава възможност за провеждането на редица политики, които на етап обсъждане бяха оценени като изключително полезни и ползотворни, защото още преди да бъде изготвен Законът, Министерството е участвало в множество дискусионни формати по различни теми, изводите от които са намерили проекция в една или друга разпоредба на Закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за отговора на въпроса, както и за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към министъра на вътрешните работи Валентин Радев, първият от които е от народните представители Иван Валентинов Иванов, Георги Свиленски, Стоян Мирчев относно закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днешният въпрос, който задаваме, касае една тема, която беше разисквана преди известно време, недалечно, но до голяма степен кореспондираща с актуалната политика на ръководеното Вас министерство и съответно на Министерския съвет, а именно борбата с убийствата по пътищата, с войната по пътищата. Нас ни вълнува наличната техника дали е в необходимото състояние, дали може да изпълнява своите функции и информация, от която ние се нуждаем касае една проведена обществена поръчка, обявена от ръководеното от Вас ведомство през 2016 г., с която са закупени нови автомобили? след наше проучване, се оказа, че тази поръчка е и рамково споразумение, не е еднократно, а касае определен период от време. От медиите стана ясно, че са възникнали определени пречки за тяхното пълноценно използване като автомобили, извършващи пътен контрол. И в тази връзка, господин Министър, моля да ми отговорите пригодни ли са закупените от МВР нови автомобили за работа с наличните технически средства за контрол на скоростта на движение и ако не, кой е отговорен за подобно несъответствие, както и предвидена ли е подобна съвместимост в обявената тогава обществена поръчка за тяхното закупуване, съответно и за новите автомобили, които предстоят да се появят в парка на Министерството на вътрешните работи, защото това е много важно

Благодаря за въпроса Ви, защото това ми дава възможност да изясня пред Вас и пред обществото една важна тема, която и самия Вие подчертахте, е приоритет за работата на Министерството на вътрешните работи – безопасността на пътя и то в частта й контрол, която се осъществява от „Пътна полиция“. Още в началото искам да стане ясно за всички, че няма пречки в дейността на пътните полицаи и контролът не е занижен, напротив, виждате, че предприемаме необходимите действия на всички нива и като правителство, и като парламентарна група на ГЕРБ. Внесени бяха промени в Закона за пътищата, които вчера, колкото разбрах, Вие сте приели. Уверявам Ви, че всичките ни усилия са насочени към това да намалим жертвите и ранените по пътя. Тоест в момента всички държавни институции с оглед съответните им компетенции, с приоритет работят по линия пътна безопасност, като най-важната ни цел е по-малко жертви и ранени на пътя. Конкретно по въпроса Разпоредил съм проверка, сигурно сте чули в медиите, на Дирекция „Инспекторат“, за да се установи как са протекли процедурите по обществените поръчки за леките автомобили, които споменахте, за интегрираната система за мобилно видеонаблюдение, което е вътре, както и за стационарно преносимите уреди за контрол на скоростта.

както досега, защото разполагаме, само едни числа ще Ви припомня, със 148 оборудвани автомобила, които снимат и отчитат скоростта на водачите, монтирани на старите автомобили „Опел“. Отделно от това имаме формирани екипи на „Пътна полиция“, които осъществяват проверки за участниците в движението. Тези екипи използват новите автомобили. Както знаете раздадохме последните съвсем скоро, и дейността на служителите се заснема с видеокамери, монтирани в автомобилите. Предстои да закупим още 84 броя преносими камери за скорост, за 28 процедурата е обявена, за останалите 56 предстои да бъде обявена, като тези технически средства няма да функционират в автомобилите, а извън тях, поставени на тринога близо до пътното платно. По този начин ще бъде осигурен контрол за скоростта на екипите, които ползват новите автомобили и преносимите камери. Не е необходимо да бъдат обвързани с автомобилите, ме уверяват експертите.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Ще започна с това, с което Вие завършихте – че камерите, които ще бъдат закупени или контролът, който се извършва по контрола на скоростта на пътя, не трябва да бъдат обвързани с автомобилите. Може би е така, но доколкото знам аз и в Закона е записано как се извършва – с „автомобили, оборудвани с“. Не пише автомобили, които да превозват камерите, а пише оборудвани с тези средства за измерване на скоростта. Но не това е важното и не е важното тази проверка, която сте разпоредили за това как е проведена самата поръчка. Ние, поставяйки въпроса, го поставяме от гледна точка на последователността на Министерството на вътрешните работи в борбата с жертвите по пътищата. Защото в рамките на две години 43-тото народно събрание Вашата предшественичка госпожа Бъчварова тогава заяви, че това е неин приоритет – че ще има нов Закон за движение по пътищата и ще предприеме всички мерки обективно, и камери, и автомобили, които да бъдат закупени, закупени, така че Вашите служители да си изпълняват коректно задълженията на пътя. И на какво ставаме свидетели само година и половина след това? Поръчани, закупени автомобили, които не могат да бъдат използвани за пътен контрол. И това вече стана ясно. Когато задавахме въпроса, Вие казахте, че до два-три дена чакате отговор от Инспектората и затова го зададохме толкова бързо, иначе може би щяхме да чакаме до 7 юли. Факт е обаче, че автомобилите, които са закупени – 300 на брой, не могат и не отговарят на изискванията за пътен контрол. Факт е и това, че когато са закупувани, в Министерството на вътрешните работи въобще не е имало и идея да ги използва за пътен контрол. Поставям този въпрос – за общата Ви визия, за общата Ви политика в борбата с жертвите по пътищата, която включва и материално-техническото осигуряване. Защото сега ще купите нови 300 автомобили, те вероятно също няма да стават за това нещо и ще използвате тези 300 автомобили да превозвате камерите на триноги.

какво е необходимо – 100, 200, 300 автомобили, 100, 150, 200 камери, но така, че двете неща да си говорят едно с друго, така че да могат да мерят пътя, така че да не оставят впечатления в шофьорите за някаква манипулация

Аз знам какво е обещавала Бъчварова като министър, аз бях тук също и много добре си спомням. Тези 278 автомобила тя ги започна по Рамковото споразумение, и те са факт. Вие сега ме провокирате и може би аз ще формулирам по-точния въпрос или пък, ако не съм успял, нещо, което е смесица между Вашия и моя – вярно ли е това, което и Вие слушахте, и аз слушах, тези автомобили предвидени ли са в тях да има камери, които отвътре могат да си снимат нарушителите за скорост, или не са предвидени? Предполагам, че това е въпросът. Аз го зададох същия, след като слушах обясненията на колегите от КАТ. След това, ако слушахте последните им изявления, бяха, че то изобщо не е предвидено това нещо в поръчката. Там има предвидено, което и аз видях от днешния доклад, говоря за междинния – на Инспектората, че е имало изход за такива камери. Това е било написано в техническата спецификация – изход. Вътре има камери, които снимат за евентуална корупция на полицаите. Има изход за външна камера – или външна, или вътрешна, или на покрива, няма значение. Но в техническата спецификация е написан „изход“. Всъщност с проверката, която аз възложих, исках да разбера къде е истината, както и Вие ме питате, и на 7-ми ще я чуем. Но само да добавя още нещо към това. Да, важно е те да снимат може би отвътре, ама защо не и триногата? Казвате, че не е европейска практика, не е така. Може да се окаже, че е по-добрият вариант – те не возят само триногата, тя си е сложила багажник и така нататък. Може би е по-добрият вариант, нямам представа, затова не искам да го обсъждам повече. изход има и те могат да бъдат използвани. Това е грешката, която остана в общественото пространство – могат или не могат тези автомобили. Могат и камерите ще бъдат отвън и аз Ви казах поръчката. Но ще завърша с едни числа, които ми дадоха и които са важни, по-скоро. Сега какво става с мобилните камери за контрол, които се използват в момента? Тези, триногите, които ще сложим, са допълнително. За първите четири месеца на тази година мобилните камери са заснели 68 415 нарушения. За същия период миналата година са засекли 59 728. Изчислил съм го, около 13% повече. Тоест въпреки този спор или, как да кажа, тази неяснота, която се появи, в момента съществуващите камери със същото видеонаблюдение води до малко по-добри резултати – 13% са, но малко повече. Така че аз започнах с това – не е намалял контролът върху пътя, ще Ви докладвам и Вие ще чуете от пресата или пък на въпроса точно какво са казали от Инспектората: има ли вина и кой има. Аз казах тогава и на премиера, че ще бъда безкомпромисен, ако някой е сбъркал техническата спецификация, примерно. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следва питане от народния представител Иван Валентинов Иванов относно актуални проблеми на Министерство на вътрешните работи и политика за оптимизиране на Министерството. Имате думата, уважаеми господин Иванов, да развиете питането.

Най-общо ние сме преценили това, че след проведената реформа, така наречената реформа Бъчварова в МВР в периода 2015 – 2016 г., очевидно се натрупаха проблеми, водещи до нарушаване на нормалното функциониране на Министерството. Създадените диспропорции в разпределението на отговорностите на служителите и съответно заплащането на положения труд доведоха до сериозно напрежение сред служителите на Разбира се, всичко това е в противовес на заявеното от всички участници в последния Консултативен съвет за национална сигурност за необходимостта от още кадри в системата на сигурността и ръст на заплащането на работещите в Министерството на вътрешните работи и най-вече на тези, които изпълняват патрулно-постова дейност и разследваща дейност. В същото време чухме и заявките на финансовия министър Горанов, който даде своята заявка за намаляване на бюджета на това Министерството с 300 млн. лв. за следващата 2018 г., а към днешна дата ние нямаме актуална Ваша позиция относно тези намерения на Финансовото министерство. Също така липсата на кореспонденция между предизборните ангажименти на Вашата политическа партия, от която Вие сте излъчен като министър, и актуалната управленска програма на това мнозинство, която сега Вие изпълнявате, е допълнителен елемент от нашите притеснения за бъдещото Министерство на вътрешните работи и сектор „Сигурност“ като цяло. В тази връзка питането ми към Вас е: каква политика Вие ще водите, господин Министър, за да се нормализират отношенията между политическото ръководство на Министерството и служителите? Как възприемате и изобщо възприемате ли проведените до този момент реформи в сектора, които вече цитирах и какви мерки най-вече ще предприемете за постигане на оптимално изпълнение на основните функции на МВР? Защото това е едно изключително важно звено от целия сегмент на сигурност, най-вече това касае сигурността на българските граждани. Вие сте поели един изключително важен пост с изключително отговорни

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов! Реформата, проведена от Министерство на вътрешните работи през периода 2015 – 2016 г. – предполагам нея визирате, беше дискутирано подробно във формат кръгли маси, включително тук в Народното събрание с различни специалисти, с представители на синдикалните организации в МВР, както и с ръководството на Министерството към онзи момент. След това в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, където и аз бях член, мнозинството от нас се обединихме около промените, които да помогнат на системата, за да работи по-ефективно в полза на по-добрата сигурност на обществото ни. Такъв беше замисълът, така го направихме тогава, спомням си много добре. Позволете ми обаче да не се съглася с Вас, че „има натрупани проблеми“ – както Вие сте записали – водещи до нарушаване, цитирам дословно, нормалното функциониране на МВР“. Не са такива проблемите. „Част от системата не функционира добре“ – не съм съгласен. Да, проблеми има, но тяхното неглижиране би довело до напрежение. Аз и екипът ми имаме воля да не допуснем такова нещо. Имаме ангажимент за тяхното разрешаване. Политическото и професионалното ръководство на Министерство на вътрешните работи сме обединени около конкретни цели, които ще залегнат и в Програмата за управление на правителството и с общи усилия се надявам с тези мерки, които ще бъдат записани там, да реализираме и целите, които сме си поставили в Министерството на вътрешните работи. Що се отнася до промените, които бяха направени през последните години – аз не разбрах точно кои имате предвид, затова ще посоча някои от тях и ще се спра може би на това, което аз си мисля, че ме попитахте. Бих подчертал следното. На първо място, не мога да не припомня,

в органите за държавната власт и по изпирането на пари самостоятелно и съвместно с други държавни органи. На второ място, с реформата се създаде възможност за наемане на лица, работещи по трудовоправни отношения, на които се предоставят конкретни правомощия по осъществяване на охраната най-вече по пропускателния режим в райони на охраняваните обекти на МВР или по осъществяване на съдействие и наблюдение на държавната граница. Това помага и много помогна за намаляване на дефицита на кадри в системата. На следващо място, другата структурна промяна, която бе реализирана, е преминаването на Дирекция „Специална куриерска служба“ от МВР към Държавната комисия по сигурност на информацията. Споменавам тази промяна, защото разтоварването на системата от недотам характерни за нея функции също помага за съсредоточаването на финансовия и кадрови ресурс в основните дейности, които са ни възложени по закон.

както питате, в разпределението на отговорности не съществуват и служителите изпълняват пълноценно задълженията си, вменени им по закон.

докладват ми се и ще вземем съответните решения. Със сигурност няма да избягам от това да кажа, че да, има такива проблеми точно в заплащането и точно след тези промени. Започнах с това, че в началото бяха направени добри стъпки.

излиза информация, че на среща между Вашия заместник-министър със синдикатите е постигнато споразумение за определени неща. След това Вие излизате и ги опровергавате. Ние не знаем вече на кого да вярваме. Не можах да разбера от Вашия отговор какво се случва и защо беше подходът, който

е вещевото доволство на служителите също не знаем. Знаете, че от три години такова не е давано. Знаете в какви условия работят хората по границата, тези, които дават дежурства там.

Ще има ли нов Закон за МВР, както беше оповестено, че имало такова споразумение между синдикатите и политическото ръководство? Вие след това го опровергахте. Кога ще има такова нещо? Изобщо какво е Вашето становище по всички въпроси, които допълнително сега Ви поставих? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, въпросите, които конкретно ми зададохте, както е по правилник, ще има ли увеличение на заплатите, отговорът е: да, РАДЕВ: Веднага ще ме питате кога и с колко. Няма да мога да Ви отговоря в момента. Ще има ли нов Закон за МВР? – Не, ще има поправки в Закона за МВР.

каквото се разберем вътре, ние сме от едната страна, всички в Министерството на вътрешните работи, включително синдикатите, от другата страна са лошите – тези, които нарушават правилата и законите, и няма защо да търсим вътре противоречия, преди да сме решили това, другото. Да направим така, че хората отвън да казват: „Да, много са добри вече, дайте да им повишим заплатите! Гледай как пазят, как изглеждат полицаите“.

към отговорите на господин министъра. отчитам Вашия отговор като някаква форма на желание от Ваша страна да подобрите условията за работа на служителите, особено на тези, както Вие се изразявате, че работят на терен. Със сигурност не получихме напълно удовлетворяващи и пълноценни отговори. Заявеното от синдикатите, защото в крайна сметка те са изразители на волята на работещите в системата, не дава необходимото удовлетворение на зададените отговори. Това ни навежда на опасения, че би могло да настъпи

Не по-малко тревожно е, че бездействието, макар да се надявам да няма такова и това, за което говорите, да стане в много кратки срокове – буквално преди началото на нашето председателство, защото въпроси от този тип няма да закъсняват от наша страна и ние няма да бъдем безучастни, ще доведе до липса на гаранции за осигуряване на потребността на гражданите да бъдат защитени. Ваша и на Министерството приоритетна задача е да осигурите нормалното функциониране на системата за вътрешна сигурност и обществен ред, която гарантира спазването на личните права и неприкосновеността на собствеността на гражданите. Сред такива мащаби на битовата престъпност, които обезлюдяват цели региони,

Следва питане от народния представител Стефан Бурджев относно политиките на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен. Господин Бурджев, заповядайте да развиете питането. Разполагате с три минути. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, моето питане е относно политиката на МВР за превенция и противодействие на битовата и конвенционалната престъпност в област Плевен. След честите срещи в населените места от моя регион, едни от най-наболелите проблеми за местните хора с оглед на сезона и предстоящото прибиране на селскостопанска реколта са притесненията у земеделските производители за опазването и прибирането на тяхната продукция, домовите кражби и набези, в това число нападенията и обирите на възрастни хора, кражбите на животни и на вече прибраната селскостопанска продукция. В контекста на горепосоченото моето питане към Вас е следното: каква е политиката на Министерството на вътрешните работи, какви мерки и мероприятия ще включва тя за опазване на движимата и недвижимата собственост на жителите от Плевенска област и реколтата на земеделските производители? Предвиждате ли действия по превенция и пресичане на битовата и конвенционална престъпност в този регион? Има ли стратегия за изграждане на системен подход в противодействието на битовата престъпност?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бурджев, бих искал да подчертая, че за първите пет месеца на тази година са неутрализирани три групи от лица, трайно занимаващи се с извършване на кражби и грабежи в малките населени места в региона на Плевен. Трайно! Конкретно по питането Ви – да, имаме изграден системен подход за противодействието на конвенционалната престъпност, както е известно, и то не само в област Плевен. Мерките, свързани с превенцията, отделно и с пресичането на този вид престъпна дейност, са част от системния подход, който прилагат полицейските служители. За територията на област Плевен е изготвен функционален план с различни мероприятия. На основание този план, във всички районни управления на територията на Областната дирекция, са разработени планове по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност при прибиране на селскостопанската продукция – реколта 2017 г., също. Плановете са съставени на база извършен анализ на оперативната обстановка от 2016 г. Така се прави винаги – анализира се предишната година, и включват причините и условията, създаващи предпоставки за извършване на престъпни посегателства. Ще представя на Вашето внимание част от мерките, защото те са доста, които се включват в плана: На първо място, засилено е полицейското присъствие на територията на населените места с повишени нива на престъпност, включително и чрез променено работно време на служителите от териториалните ни структури. На второ място, служителите, определени да работят по конкретната линия на дейност, извършват непрекъснат и координиран анализ на престъпните посегателства и с оглед на направените изводи се организират разстановки на охранителния и оперативния състав. На следващо място, осъществява се съвместна дейност на служителите от Областната дирекция заедно със служители на Зоналното жандармерийско управление Плевен, а в пограничните районни управления в региона и с Гранично полицейско управление – Сомовит. – Сомовит. Не подценяваме взаимодействието с местната власт и затова се провеждат периодични срещи с кметовете на населените места в област Плевен. Полицейските служители участват активно и в работата на местните комисии за обществен ред и сигурност в общините, съобразно подписани подписани споразумения, свързани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Допълнително от това се провеждат съвместни мероприятия в партньорство със служители на Дирекция „Социално подпомагане“, с фокус към най-уязвимите групи от населението.

Взаимодействието с представители на охранителните фирми в областта също е важна част от мерките, които се реализират. Провеждат се периодични срещи с оглед обмяна на информация относно състоянието на оперативната обстановка. В тази връзка са актуализирани плановете за 2017 г. за взаимодействие между районните управления и охранителните фирми, с изведени екипи за реагиране, изведени в населените места с високи нива на престъпност. Що се отнася до престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица, Ви уведомявам, че е създадена организация за работа, която касае превантивната дейност на служителите от звената „Детска педагогическа стая“. Част от тях са точно тези, които правят такива престъпления и със селскостопанската продукция. И в края на своето изложение, бих искал да припомня, че не само организацията на работата на полицейските служители влияе на нивата на конвенционалната или битова престъпност. Съществуват редица фактори, които биха могли да спомогнат за извършването на престъпление или обратното – да послужат за неговото предотвратяване. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за МВР позволява служителите да сигнализират различните институции, които имат компетентност по отстраняване на даден проблем, за да може да се реагира за неговото отстраняване. Като пример мога да посоча липсата на осветеност на определени улици или паркове, което би могло да бъде предпоставка за извършване на престъпление. Поради това в допълнение на всичко казано дотук, при необходимост, полицейските служители изпращат сигнални писма до компетентните органи за предприемане на мерки за отстраняване на причини и условия, способстващи В заключение, с цел повишаване чувството за сигурност сред населението, периодично и съвместно с органите на местната власт, полицейските и младшите полицейските инспектори провеждат срещи със самотно живеещи възрастни хора и лица пострадали от престъпления. И не на последно място по важност, бих искал да подчертая, че се провеждат и регулярни работни срещи с прокуратурата с оглед набелязване на съвместни мерки за противодействие на конвенционалната и битовата престъпност. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги! Уважаеми господин Министър, Вие отговорихте на някои от предварителните въпроси, които си бях поставил, но има неща, които бих искал да Ви запитам по-конкретно: има ли анализ на база фактическото състояние на криминогенната обстановка за планиране на конкретни мерки за 2017 г., защото това, което разбрах, е, че се взема само за база данни предходната година 2016 г.? Необходимо ли е окомплектоване с технически средства на служителите и какъв е недокомплекта на Областна дирекция на МВР – Плевен? И последният уточняващ въпрос: запознат ли сте с порочната практика пострадали граждани да бъдат убеждавани да не подават заявителски материали? И Вие, като министър, какво ще предприемете за нейното прекратяване? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ:

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Бурджев, не само какво се е случвало в 2016 г., разбира се, взема се предвид криминогенната обстановка, и не само криминогенната, с престъпността и предишни години. Но последната е най-важна, ако има някакви промени в нея. Какъв е недокомплекта – в момента не мога да Ви кажа, но със сигурност има за полицаи, които са на терен. Ние затова в програмата сме записали 1000 полицаи още тази година да бъдат назначени от този

Ние няма да можем да се справим и с престъпността. И никое правителство не се справя. Не само в България. Но трябва да го ограничим. И аз винаги моля, обръщам се и към Вас, казвам го и по микрофоните, гражданите трябва да се включат. Те трябва да дават сигнали. Трябва да се научим, че всички ние трябва да бъдем много внимателни с това, което се случва около нас, и да сезираме тези, от които очакваме да ни помогнат – Министерството на вътрешните работи, ако става въпрос за престъпления или нарушение на закона. Без това и 100 хиляди да стане МВР, няма как да успеем да се справим навсякъде, камо ли всяка реколта да бъде пазена. Сигналът и въпросът Ви е много добър. Казах, че правим каквото е възможно с тази численост, но отново се обръщам към всички, които могат да помогнат със сигнал, с информация, че някъде нещо става.

отчитам, че Вие отскоро управлявате Министерството на вътрешните работи и в дълбочина се запознавате с фактическата обстановка по области и по звена, но бих искал следващия път да сте малко по-прецизен. Ясно е, че има недокомплект в Плевен, особено при тези служители на реда, които са на терен. Ясно е, че това е регион с икономически затихващи функции, в който безработицата расте, а паралелно с нея и престъпността. Това за сигналите е добре, като теза, като изказване е хубаво. Не всеки гражданин може да подаде конкретен сигнал до Вас. И това няма как да го обясним на възрастни хора, които са обект обект на издевателства и на набези ежедневно. Примерно в община Долни Дъбник – това са Петърница, Бъркач, други чувствителни зони – Бохот, Търнене, Дисевица, Мечка – Плевенско, и така нататък. Много са, ще ги пропусна. Снощи се запознах с информация за двойно, тежко, брутално убийство в село Гиген на територията на община Гулянци. Съдействайте, обезпечете служителите на реда да работят. Предишният колега го каза – възмездяване на труда, окомплектоване на щата и по-ефективна работа. Спрете с административните промени в закони

министър Радев и въобще за днешния парламентарен контрол е от народния представител Николай Цонков – относно мерките за борба, които предприема Министерството на вътрешните работи, за справяне с нарасналата битова престъпност в район „Нови Искър“, Столична община. Имате думата, уважаеми господин Цонков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан, между другото, с въпроса на колегата ми Стефан Бурджев. Жителите на район „Нови Искър“ са обезпокоени от случващото се през последния един месец в населените места, а именно зачестилите посегателства върху имуществото. Въпреки многобройните жалби на гражданите, няма никакви предприети адекватни мерки от органите на реда за залавяне на нарушителите, да не говорим за превенция. Само на 17 км от центъра на София се намират във военно положение и са принудени сами да се организират, за да защитят своето имущество и да се отбраняват от крадците. Не смятам, че това е адекватно решение на проблемите. Твърдо са решени да отстояват тяхното право на спокоен живот и нормално съществуване. Решени са дори да предприемат и крайни мерки чрез протести, за да предизвикат вниманието и намесата на отговорните държавни органи, за да се справят с проблема.

какви мерки ще се предприемат по-скоро, бързо да се разреши проблемът? Очевидно е, че там този проблем е със системен характер и не е от вчера и днес,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонков, „няма никакви мерки от страна на МВР“ – много силно прозвуча това, което казахте. Данните от полицейската статистика показват, че за първите пет месеца на годината няма увеличаване на броя на извършените престъпления в сравнение със същия период на миналата година на територията на „Нови Искър“ – Столична община. Едно от двете не е вярно, истината Състоянието на обществения ред – в района е спокойно. Това през Вашия поглед може да не е така. Сравнено с другите райони, сравнено с престъпността в държавата, е така. Действията на полицейските служители в района са ефективни и за това говори фактът, че в началото на този месец има задържани извършители на най-честите кражби в района. Установено е и лицето, купувало от извършителите отнетите вещи на гражданите, като в дома му е извършен обиск. Тук не са ми отбелязали – разбрах, че даже живее в моя квартал. Къде краде – къде ги носи и ги продава. Този човек, който е тормозил дълготрайно очевидно гражданите в района, е заловен. Мерките, които предприемат служителите, за противодействие на престъпността в района включват

по-голямо стичане на обстоятелства, по-големи престъпления или по-чести поне. Ежедневни срещи с кметовете на населените места, живеещи на територията – от тях получаваме информация и набелязваме допълнителни мерки. Проверете го, Вие сте народен представител. Проверете дали се срещат полицаите с кмета например на района. Имате правомощия. Провеждане на специални полицейски операции, обхващащи периода на активната част на денонощието. Анализът на данните показва, че за петте месеца на тази година на територията на район „Нови Искър“ са извършени 84 престъпления, като приблизително 50% от тях –

Няма да добавя останалите мероприятия, които тук са ми написали. Преди малко Вие сам казахте, че въпросът Ви и моят отговор, разбира се, са свързани с предишния въпрос на Вашия колега. Всичко това се прави по методически план, по правилата на полицаите, които не действат по-различно от други райони. Благодаря

намерени извършителите, защото и в последните дни разбрах, че има случаи на кражби, посегателство върху имуществото на хората. Сега искам от тази трибуна да Ви връча и подписка с отворено писмо на жители на „Нови Искър“ те са над 200 подписа, с молба да го заведете при Вас и спешно да предприемете бързи действия и решение на техния проблем. По отношение на района, района, би трябвало да знаете, 34 хиляди души живеят в район „Нови Искър“ – това е най-големият по територия район в София. Те не са вилни зони, а са 12 села. И на тази голяма територия – 12 села, имаме четири полицая, които отговарят за разкриване на престъпленията, и една патрулка, а сега разбрах, че още две са изпратени. Дежурният в участъка в квартал „Курило“ на община Нови Искър може да бъде открит там два пъти седмично само, тоест няма постоянно дежурен на място в района, в полицейския участък. Мисля, че има какво да направите и се надявам бързо да решите техния проблем. Важно е,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колега, ще се възползвам от правото на дуплика само от уважение към Вас, защото прескочих доста данни, не Ви ги казах. Разбира се, че знам, че има по справката са 12 села, 12 труднодостъпни зони, че са 230 хиляди декара площ, че има 30 хиляди души, както казах, и така нататък.

Очевидно колегите са преценили така. Вие ми давате подписка, ще я прегледам. Допълнително ще проверя да не би тази статистика, която са ми дали, да не е съвсем коректна на базата на това, което Вие ми давате – народен представител сте, вярвам Ви. Но искам само на това да обърна внимание, и на всички, които в момента ни гледат – опитваме се и правим възможното с тези сили и средства на цялата територия на държавата. В момента има туристически сезон, пренасочихме сили към морето, пренасочихме сили към морето, в Бургас –значителни сили, защото там стават най-много нарушения на закона. Надявам се, няма да отслабим тук териториите. Това правим и така се прави – ако някъде сте видели някого, който не е бил там, сигурно е трябвало да бъде, но е пренасочен на друго място. Благодаря Ви, господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. На Вас, колеги народни представители – също, на администрацията, на представителите на медиите, които отразиха днешния пленарен ден. Изчерпахме